Dobro jutro gospođe i gospodo, zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa sjednicom. I sa točkom koja je najavljena jutros, a to je Konačni prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Htio bih prije nego prijeđemo na točku dnevnog reda upozoriti klubove i zamoliti klubove da ćemo u 11 sati dopuniti dnevni red ove sjednice. Vrlo je važno da to napravimo jutros jer bi popodne bila rasprava o ovoj točci dnevnog reda koju smo povezali sa zatvaranjem 23. Poglavlja pregovora s EU pa vas molim da doista u 11 sati budemo ovdje kako bi mogli izglasati dopunu dnevnog reda. A sada prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, drugo čitanje, P.Z.E. br. 544 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.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 Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je podnijela amandmane i oni postaju sastavni dio Konačnog prijedloga zakona sukladno članku 169. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Amandmane je podnio i zastupnik Zvonimir Mršić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar uprave gospodin Davorin Mlakar. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Kao što ste rekli u najavi ovo je drugo čitanje ili Konačni prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Ono što smo govorili u uvodu u prvom čitanju ovog zakona ja bih samo ukratko ponovio da smo ovim zakonom po prvi puta financiranje izborne promidžbe na svim razinama izbora koje je bilo dijelom regulirano kroz 5 zakona sada svrstali u jedan jedini zakon i na taj način vjerujem učinili jasnijom i potpunijom

kreće u izborne promidžbe što smo ocijenili da je dovoljno i u ovom zakonu reći da je to godina dana prije održavanja svakih pojedinih izbora. Vlada je svoje amandmane na ovaj zakon podnijela zbog toga što je tekst zakona usuglašavan i sa prijedlozima Europske komisije i tijela koja su radila za Europsku komisiju gdje su dali sugestije koje smo nastojali ovim amandmanima unijeti u tekst zakona i popraviti, odnosno učiniti jasnijim zakon. Radi se naime o usuglašavanju stajališta oko načina kontrole financiranja i redovnog rada stranaka i financiranja izborne promidžbe. Sada je u ovom zakonu određeno ono što je i dosada bio

kandidatima, kandidatima predstavnicima nacionalnih manjina zastupnicima u Saboru. Ono što je važno u ovom smo zakonu odredili i nadležnost Državnog izbornog povjerenstva koje je ovim zakonom dobilo i neke nove ovlasti. Dakle, osim samog nadzora i provođenja izbora ovim zakonom Državno izborno povjerenstvo dobilo je i mogućnost i nadzor i kontrolu nad financiranjem izborne promidžbe svih stranaka i svih kandidata. Što znači, s jedne strane obveza svih koji sudjeluju u izbornim utakmicama da objavljuju podatke o izvorima i vrstama financiranja i iznosima financijskih sredstava koja primaju za svoju izbornu promidžbu. Dakle, s jedne strane njihova obveza da te podatke objavljuju i s druge strane mogućnost i funkcija Državnog izbornog povjerenstva da sve te tijekove tijekove novca bez obzira da li se radi o javnim sredstvima ili o sredstvima koja su dobivena iz privatnih izvora Državno izborno povjerenstvo može kontrolirati. Naravno ne samo nego i korištenjem svih resursa ili ako želite svih službi koje imaju nadležnost financijske kontrole poslovanja bilo da se radi o javnim sredstvima ili o privatnim izvorima financiranja. MI smo ovdje i u obrazloženju rekli da trebamo pojačati administrativne kapacitete Državnog izbornog povjerenstva jer u sadašnjem ovako kako je trenutno formirano ono tu svoju obvezu ne bi moglo izvršiti na najbolji mogući način. Vjerujemo da za početak rada Državnog izbornog povjerenstva bilo bi dovoljno da se njihov sastav proširi sa nekoliko stručnjaka, naša je prva procjena bila 5 stručnjaka koji bi mogli vršiti ovu potrebnu kontrolu i po njihovom zahtjevu druga tijela izvještavati o tome kako se vrši financiranje izborne promidžbe. što je, rekao bih suštinska razlika u tekstu ovog Zakona između dva čitanja, ono drugo što je uređeno ovim Zakonom su limiti sredstava koja se mogu koristiti za financiranje i za izbornu promidžbu svih kandidata, isto kao i visina sredstava koja se osiguravaju u proračunima, bilo državnom, za troškove parlamentarnih stranaka i zastupnika, bilo na lokalnoj razini u proračunima u kojima se plaćaju troškovi financiranja. Do sada je iznos taj u Državnom proračunu bio 0,065%, naš prijedlog je bio i u prvom čitanju, ostaje i sada isti, da to bude iznos od 0,05% ostvarenih rashoda što bi značilo na godišnjoj razini 10% manje nego što su ti troškovi bili do sada. Time, vjerujemo da ćemo doprinijeti na neki način osim kontrole doprinijeti i uštedi korištenja ovih sredstava, sredstva će se raspoređivati prema osvojenim zastupničkim mandatima i na taj način vjerujemo da smo izjednačili one koji konkuriraju za korištenje ovih sredstava. MI smo kroz razgovore i rasprave na odborima primili neke sugestije, dobila je Vlada sada u formi amandmane, amandmane zastupnika Mršića i do glasovanja o ovom zakonu izjasnit ćemo se o svim prijedlozima i amandmanima. Ono što je bilo možda da i to spomenem na kraju, rasprava na Odboru za Ustav je činjenica da smo limitirali sredstva koja se daju za kampanje političkim strankama za predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, koje su sada limitirane na 50 tisuća kuna, u raspravi je istaknuta mogućnost da Vlada razmisli o tome da se eventualno taj iznos povisi, s obzirom da su iznosi troškova za predstavnike izvršne vlasti raspoređeni sukladno veličini tih jedinica lokalne samouprave, pa ovisno o njenoj veličini ide iznos sredstava za izvršnu vlast. Prijedlog je bio da Vlada eventualno zakon u konačnici doradi s time da se i za članove predstavničkih tijela razvrsta na isti način prema veličini jedinica lokalne samouprave. Mislim da drugih primjedbi nismo ni imali i vjerujem da je ovaj Zakon, osim što je usuglašen sa primjedbama koje smo dobili od Europske komisije, podoban za donošenje. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? U ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, gospodin predsjednik Odbora Vladimir Šeks, potpredsjednik Sabora. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 66. sjednici održanoj 9. veljače ove godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti kao matično radno tijelo. Kako se radi o zakonskom prijedlogu kojim se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom predstavnik predlagatelja je uvodno istaknuo da su temeljem rasprave o Prijedlogu zakona u Hrvatskom saboru, te prijedloga i mišljenja

podnijela amandmane kojima se predlaže jasno razgraničiti nadležnost Državnog ureda za reviziju, te Državnog izbornog povjerenstva. Prema rečenom Prijedlogu Državno izborno povjerenstvo nadležno je za nadzor nad financiranjem izborne promidžbe, dok Državni ured za reviziju provodi reviziju godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, te nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave. Odbor je jednoglasno podržao sve ove Vladine amandmane. U raspravi članovi Odbora iznijeli su konkretne primjedbe na određena rješenja u Konačnom prijedlogu zakona. U članku 12. stavku 2. potrebno je precizirati način objave iznosa cijene i iznosa osnovnog popusta za medijsko oglašavanje izborne promidžbe. U članku 13. stavku 1. riječi "lokalnom dnevnom tisku", trebalo bi zamijeniti riječima "lokalnom tjednom tisku", a u stavku 2. rok za objavu okvirnih podataka o visini i izvoru vlastitih sredstava kandidata za izbornu promidžbu na web-stranici trebalo bi produžiti do objave službenih rezultata izbora. Odredbu članka 17. stavka 1. podstavka 2. trebalo bi preispitati na način da se utvrdi ukupan iznos sredstava za izbornu promidžbu a da se ostavi sloboda političkim strankama da same odrede koliko će potrošiti u pojedinoj izbornoj jedinici. Posebice bi trebalo preispitati odredbu članka 17. stavka 1. podstavka 9. kojom je propisano ograničenje ukupnog iznosa troškova promidžbe na izborima za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne, područne ili regionalne samouprave. Naime, u raspravi su članovi Odbora naglasili da bi odredbu trebalo promijeniti na način da se prigodom određivanja ograničenja iznosa uzme u obzir broj stanovnika jedinice lokalne i područne samouprave kako je to predloženo za njihova izvršna tijela. U članku 23. stavku 1. podstavku 4. riječ "fondacija" trebalo bi zamijeniti riječju "fundacija". trebalo bi preispitati rješenje iz članka 46. stavka 1. kojim se predlaže novčana kazna za nepodudaranje vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge, naznačenog na izdanom računu sa njihovom tržišnom vrijednosti. Naime, u raspravi je iznesen prijedlog da bi fizičku odnosno pravnu osobu koja je izdala račun za donaciju trebalo kazniti za prekršaj ukoliko je vrijednost naznačena na računu u očitom nesrazmjeru prema tržišnoj vrijednosti. Također u raspravi je izraženo mišljenje kako konačnim prijedlogom zakona nije riješen financijski nadzor u vrijeme same izborne promidžbe već da se kontrola obavlja nakon promidžbe i temeljem dostavljene dokumentacije. U vezi s tim naglašeno je da se upravo amandmanima 11. i 16. Vlada Republike Hrvatske omogućava da Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor financiranja izborne promidžbe i za vrijeme same izborne promidžbe. Nakon rasprave odbor je jednoglasno predložio Hrvatskom saboru Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji drugih odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, ministre, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, jedan od najvažnijih zakona za sprečavanje korupcije u političkim strankama i sprečavanje korupcije općenito jeste Zakon o financiranju političkih stranaka. Ali taj najvažniji zakon donosimo 2011. godine nakon bolnih iskustava hrvatsko političko tijelo i hrvatsko društvo doživjelo u financiranju političkih stranaka. Dakle, nakon iskustva FIMI medije i nakon pritiska EU hrvatska Vlada, ova hrvatska Vlada nakon 7 godina se odlučila radikalnije mijenjati Zakon o financiranju političkih stranaka. To govori da Vlada ne vodi, ne kreira politiku neko kaska za upozorenjima EU ili je prisiljavaju stvarni događaji. To iz priloženog ne može se osporiti. Dakle, nedvojbeno je da nakon 7 godina HDZ-ove vlasti pred same izbore dolazi Zakon o financiranju političke promidžbe i kako on izgleda. Dakle, mi u klubu SDP-a slažemo se za ograničenjem troškova izborne promidžbe s time da su oni određeni nerealno. Prije svega za izbornu promidžbu u gradovima i županijama je iznos vrlo nerealan. Drugo što želimo reći, iznosi su za promidžbu političkih stranaka u parlamentarnim izborima isparcelirali po izbornim jedinicama. Ne ostavlja se sloboda političkoj stranci da kreira svoju promidžbu u onim izbornim jedinicama gdje ona smatra da je to njezin interes. Drugo, vrlo je važno vidjeti a i to ukazati da je ograničenje financiranja ostalo na stari stari način, dakle osoba koje mogu sponzorirati, donirati strankama. Recimo za primjer koji ću navesti, nema obrazloženja u prijedlogu vladinog zakona, to je članak 23. Za doniranje političkim strankama nisu isključeni stranci, fizičke osobe. Dakle, strane osobe po ovom zakonu mogu financirati političke stranke u promidžbi. Nema niti jednog razloga niti Vlada je to navela, niti ja vidim da bi neki stranac ulagao novac u političku promidžbu hrvatske stranke iz interesa te stranke, a to je ostalo kao mogućnost, članak 23. Zatim, u tom istom članku zabranjeno je da doniraju ili financiraju izbornu promidžbu političkih stranaka pravne fizičke osobe ili kada se vodi postupak za naplatu poreza. Zašto smo se ograničili na postupak? Nema nikakvog razloga da netko tko je dužan državi porez ili neka druga davanja financira promidžbenu promidžbenu aktivnost političke stranke i onda staviti naočale i ne vidjeti da je njegov interes sasvim drugi, a ne politička promidžba te stranke. Ako je netko dužan dakle dospjelo potraživanje i on financira političku stranku, a ne plaća porez, to je ostalo kao mogućnost. Dakle, svi oni pravne i fizičke osobe koje nisu podmirile obveze društvu dakle državi od općine do grada, nema razloga da ih uključujemo u donacije i mogućnost donacija za izbornu promidžbu političkih stranaka. To je ostalo u članku 23. Prema priznanju samog predlagatelja Europska komisija je isključila Ministarstvo financija za nadzor trošenja financijskih sredstava političkih stranaka u izbornoj promidžbi što je sasvim logično, jer je Europska komisija rekla Vladi da Ministarstvo financija nije nezavisno tijelo, kao što i nije. To je ministarstvo vlade u kojoj vladajući imaju apsolutni utjecaj i odgovorni su za njihov rad. kada je riječ o utvrđivanju iznosa novaca za izbornu promidžbu onda je Vlada izuzela Parlament i preuzela na sebe tu odgovornost i ovlaštenje da ona utvrđuje kao da je Vlada opet nezavisno tijelo. Logično je da o budžetskim sredstvima o tome odlučuje Parlament. To je njegovo izborno pravno ili barem izborno tijelo kao što je do sada Odbor za Ustav, POslovnik i politički sustav. Dakle, Vlada je kombinirala sugestije i vlastite interese. A Vlada je da tako kažem jednostranačka uvijek osim ako nije Vlada nacionalnog jedinstva ili kako se već zove. Treće, kolega Šeks, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav sad je naveo da je Vlada svojim amandmanima na osnovni tekst konačnog prijedloga zakona reagirala na način da daje veće ovlasti Državnom izbornom povjerenstvu vezano za nadziranje same izborne promidžbe u vrijeme izborne promidžbe. O tome smo razgovarali na Odboru za Ustav. To jeste jedan od pokušaja, ali da tako kažem bez stvarnog alata, naime i na to ukazuju nevladine udruge. Osim što se mora omogućiti da Državno izborno povjerenstvo ima alat i pravni i financijski i organizacijski i ljudski, da u samo realno političko vrijeme, samoj izbornoj kampanji mogu procijeniti je li deklarirana na financijskim ispravama i dokumentima vrijednost odgovara faktičnom stanju na terenu. Drugim riječima, da li izborno povjerenstvo može brojati plakate i utvrditi je li realno prikazano stanje u dokumentima. To mu se mora omogućiti, kao što moramo utvrditi da je nacionalni interes da svi sudionici u izbornoj kampanji, u izbornoj promidžbi moraju omogućit uvid javnosti u odluke i dokumente. Drugim riječima, bez obzira je li privatna televizija kad se njome koristi politička stranka mora dati na uvid javnosti koliki je cjenik, koliki je popust i koliko je minuta promidžbenog programa. Bez toga je samo naknadno revidiranje isprava i dokumenata, samo naknadno, a ako je naknadno onda je rekonstrukcija događaja i skupa i često nemoguća. Vezano za optimizam koji se govori da je samim donošenjem zakona spriječena korupcija ili nezakonito financiranje političkih stranaka pa bi ispalo da je naše iskustvo u financiranju političkih stranaka proizvod lošeg normiranja. Pa nije nijedan zakon važeći, pozitivni propis omogućio ono što se događalo. Nije Fimi-medija proizvod lošeg zakona nego lošeg ponašanja i loše prakse. Ako nemamo tijelo, nemamo instrumente, nemamo da tako kažem realnu mogućnost da se kontrolira nije isključeno da se ponove i takve situacije. Zbog toga posebno naglašavam da je vrlo važno osposobiti Državno izborno povjerenstvo kao nezavisno tijelo koje zaista je osnovano samo da prati, kontrolira, nadzire i odlučuje o izborima, barem u prvom stupnju, a takvo izrazito rješenje ovaj zakon ne nudi. Korak jeste naprijed apsolutno, korak jeste naprijed, ali ne rješava suštinu problema. još samo jednu okolnost da naglasim. Riječ je o članku 46., mislim da smo ga već spominjali ili na radnim tijelima Hrvatskoga sabora ili ne znam ni ja već više gdje. Riječ je o tome da da je vrlo važno da političke stranke za donacije, bilo u naravi, bilo u uslugama, moraju izdati račun. Ali javlja se problem kad u tom računu mora biti naznačena vrijednost usluge ili vrijednost donacije i to tržišna vrijednost. E to smo razgovarali na Odboru za Ustav. Dakle ovo je neprecizno formulirano, moglo bi izazvati vrlo velike prijepore pa čak i zloupotrebe kod ocjenjivanja same donacije ili same usluge. Dakle moglo bi se djelovati iz političkih razloga, a ne iz zakonskih ili stvarnih razloga da se suzbije zloupotreba u financiranju političkih stranaka. je li moguće da ostane da stranka sama utvrdi vrijednost, tržišnu vrijednost donacije bilo u naravi, bilo u usluzi i da to ne bude sporno za Državno izborno povjerenstvo. Dakle, vezano članak 46. i članak 10. čini mi se ovoga prijedloga zakona. Sve u svemu, valja reći da će klub Socijal-demokratske partije Hrvatske poduprijeti donošenje, glasovat će za ovaj zakon, ali ukazujemo da nismo napravili koji smo trebali i u ovom slučaju i završiti barem jednu djelatnost iz izbornog zakonodavstva. Kad nismo druge, barem ovu djelatnost završiti odnosno ovaj zakon, ovo područje regulirati da nema da tako kažem ostavljenih rupa koje će izazvati sumnju u zakonitu i poštenu izbornu promidžbu kad je barem riječ o financiranju. je Vlada trebala učiniti, ali nije. E sad ćemo vjerojatno u praksi u budućnosti otkriti zašto to nije napravila. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa na samom početku ću istaknuti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kao i amandmane Vlade Republike Hrvatske na predloženi zakonski tekst od 8. veljače 2011. godine. S obzirom da se radi o konačnom prijedlogu zakona na samom početku potrebno je i proanalizirati dva nova zakonska rješenja u odnosu na tekst zakona u prvom čitanju i u tom smislu treba podcrtati dvije vrlo bitne novine. Dakle, prva od njih odnosi se na zakonsku regulativu formiranja posebnih računa za financiranje promidžbenih aktivnosti i to na svim razinama, dakle u smislu obavljanja izbora i izborne promidžbe. A druga novina, odnosno poboljšanje zakonskog instituta, dakle uistinu poboljšanje jest nadziranje financiranja i političkih stranaka i izborne promidžbe, dakle, odnosi se na nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva u odnosu na nadležnosti Državnog ureda za reviziju, a dakako i nadležnosti Ministarstva financija. Kompletan postupak nadzora i to u realnom političkom vremenu, ponavljam u realnom političkom vremenu provodi Državno izborno povjerenstvo i to kao samostalno i neovisno tijelo dok Državni ured za reviziju obavlja revizijske poslove kako je to propisano zakonom i međunarodnim revizorskim standardima. potrebno je posebno naglasiti odredbu članka 37. predloženog zakona koji provedbu financijskog nadzora regulira na idući način. da tijekom trajanja izborne promidžbe političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su voditi i posebno naglašavam dnevno ažurirati evidencije o svim primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe, te dostaviti tražene podatke Državnom izbornom povjerenstvu na njegov zahtjev i tijekom trajanja izborne promidžbe. Dakle, postoji zakonska mogućnost temeljem odredbe članka 37. da se u realnom političkom vremenu izvrše sve one provjere za, usudio bih se reći dnevne aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih kandidata upravo u tijeku izborne promidžbe. Dakle, ne radi se o zakonskom rješenju koje bi onemogućilo da se upravo onda kada je to potrebno ili kada se stvari dešavaju u tijeku izborne promidžbe prekontroliraju sve one stvari koje mogu u izvjesnom smislu biti sporne. Dakle, Državno izborno povjerenstvo upravo temeljem odredbe članka 37. može, dakle iskoristiti tu svoju mogućnost i zatražiti te financijske pod navodnike aktivnosti političkih stranaka, nezavisnih kandidata u realnom političkom vremenu gotovo dakle svakodnevno tijekom izborne promidžbe. Isto tako, zakonom se uređuje obveza političkih stranaka nositelja nezavisnih lista i kandidata da u periodičnim razmacima, dakle sedam dana prije provođenja izbora, te petnaest dana nakon objave službenih rezultata izbora javno objavljuju specificirane podatke o donacijama i troškovima izborne promidžbe. Ova obveza o razdoblju od svakih šest mjeseci utvrđuje se i za donacije koje političke stranke i nezavisni zastupnici u Hrvatskom saboru i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne samouprave primaju tijekom godine, dakle tijekom kalendarske godine. Dakle, uspostava neovisnog kontrolnog mehanizma kako bi se omogućilo provođenje temeljnih provjera, ali i primjena sankcija provodi se, dakle ustrojavanjem temeljem ovog zakona, neovisnog tijela Državnog izbornog povjerenstva. Mislim da je ovo vrlo bitno naglasiti dok se uloga Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija svodi temeljem zakonskih odredbi na kontrolne mehanizme sukladno zakonima koji reguliraju njihove nadležnosti. Od ostalih zakonskih rješenja mislim da je vrlo bitno izdvojiti i poduprijeti one zakonske odredbe koje se odnose u prvom redu na, dakle dakle limitiranje novčanih iznosa fizičkih i pravnih osoba za potrebe izborne promidžbe i financiranje političkih stranaka po već evo čuli smo i u uvodnom obrazloženju, toj formuli 30000 kuna, 100000 kuna i 200000 kuna zavisno da li se radi o fizičkim ili pravnim odnosima što su bitno smanjeni iznosi kakva smo imali zakonska rješenja prije. Drugo, propisivanje zabranjenih izvora financiranja, odnosno davanje odgovora na pitanje iz kojih izvora i od kojih fizičkih ili pravnih osoba nije dopušteno i u kojim uvjetima financiranje političkih stranaka i izborne promidžbe. Dakako da je to navedeno u članku 23. predloženog teksta zakona o kojem smo imali nešto prilike do sada i čuti. Mislim da je to vrlo bitna odredba jer se zapravo direktno, precizno zakon određuje dakle ukupnost zabranjenih izvora financiranja bez obzira radilo se o financiranju neposredno izbornih aktivnosti ili tijekom funkcioniranja političke stranke tijekom cijele kalendarske godine. sankcije. Sankcije treba dakako naglasiti u smislu proširenja kruga sankcija koji se mogu izreći za nedopušteno financiranje ili kada je ono učinjeno mimo odredbi ovog zakona, odnosno na taj način, dakle protuzakonito. Zaključno. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona i ona rješenja iz zakona uvjetovana amandmanima koji su podneseni na tekst samog zakona. Mišljenja smo da je na maksimalan način spriječeno zakonskim odredbama sve vrste protuzakonitog prikupljanja sredstava bilo u smislu izborne promidžbe ili funkcioniranja političkih stranaka što je i osnovna intencija, srž, smisao donošenja ovoga zakona, da se sredstva prikupljaju na transparentan način, da se prikupljanje sredstava i njihov utrošak u realnom političkom vremenu može kontrolirati. I naravno stupanje na snagu i provedbom ovoga zakona se smanjuje na najmanju moguću mjeru svaki oblik korumptivnog ponašanja u smislu prikupljanja financijskih sredstava za izbornu promidžbu i za funkcioniranje političkih stranaka što je vrlo bitno naglasiti da se radi o jednom modernom zakonu, jednom zakonu koji je apsolutno provediv, a kada se provede sve oblike korumptivnog ponašanja koji se mogu pojaviti u smislu funkcioniranja političkih stranaka apsolutno svest na najmanju moguću mjeru. I u tom smislu ga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podupire. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Hvala vam zakona za kojega već unaprijed mogu reći u ime kluba HNS-a i HSU-a da generalno podržavamo njegova nastojanja, a i samu ideju da se konačno sistematski uredi pitanje financiranja ne samo promidžbe u izbornim kampanjama, nego da se zapravo dade jedan pravni okvir koji će unijeti više svjetla ili kako je to moderno politički reći transparentnosti u funkcioniranje i financiranje političkih stranaka prije svega svjesni toga da su iza nas godine, pa i na žalost praksa koje pokazuju da je prostor političke korupcije ali i stvarne financijske korupcije bio svakako zahvatio i prostor djelovanja političkih stranaka i to na najrazličitije načine od onih otvorenih načina gdje se kupovalo mjesto kandidatura, sinekura, pa do onih sofisticiranih gdje se to radilo na jedan perfidan, skriven način, i gdje se još uvijek radi na način da samo oni koji su bliže oltaru, navodnike, dakle koji su članovi političkih stranaka mogu obnašati javne i odgovorne dužnosti, odnosno mogu zauzimati takve pozicije u javnome prostoru s kojih mogu donositi i određene odluke. Problem u toj našoj partitokraciji nije samo isključivo financijskih profila, on seže duboko i u političku kulturu, i u političku tradiciju, seže duboko ili bolje rečeno u nedostatak političke kulture i političke tradicije, ali seže također i u nametnute modele izbornih zakona koji su proizvodili ovo stanje u kojemu jesmo. Pozdravljajući dakle temeljnu ideju da se sistematizira ovo područje i da se zakonom uredi na način koji će što je moguće više pojavniti metode i postupke financiranja političkih promidžbi, i to svih onih koji se pojavljuju u izbornim utakmicama, neovisno o tome radilo se o stranačkim ili nezavisnim kandidatima i listama, također upozoravamo da je i kod ovog zakona prisutna jedna praksa za koju držimo da je jednostavno nedopustiva. Ako pogledate koji je datum koji nosi prijedlog ovoga zakona, onda ćete vidjeti da je to 25. studenoga 2010. godine. Od 25. studenoga taj prijedlog stoji pod krovom ove kuće, da bi nam Vlada sa svoje sjednice, vjerojatno 8. veljače poslala, ni manje ni više nego 16 amandmana, dakle kapacitet tog dokumenta nije ništa drugo nego izmjene i dopune, ozbiljne izmjene i dopune jednoga zakona. 16 amandmana su formulirali, nakon što su 2 i pol mjeseca držali zakon ovdje u Hrvatskome saboru u proceduri. Mislimo da to nije ozbiljno ponašanje, zato jer su prije 25. studenoga provedene ozbiljne javne rasprave i uostalom prvo čitanje na ovome zakonu, iz kojega je bilo vidljivo da postoji čitav niz nelogičnih rješenja na koje na žalost ni Ministarstvo uprave, ni Vlada nisu reagirali, niti u ovome konačnome prijedlogu zakona. Govoreći nešto konkretnije o prijedlozima koje obuhvaća ovaj konačni prijedlog zakona, najavljujem da će klub HNS-a i HSU-a podnijeti amandmane na tri predložena članka ovoga zakona. To su članci 17., 18. i 19., a nešto ću kasnije reći i oko konkretnih rješenja. Prije svega smatramo da to pomodarstvo, pomodnost da se političke stranke na sve moguće načine dezavuiraju kao nešto što je očito štetno u političkome sustavu jedne države, iznimno je nakaradno, bez obzira tko to potiče i na koji način, ali demoniziranje političkih stranaka koje završava na takav način da se njih kažnjava, bez obzira na to što su Ustavom utvrđena kategorija političkog institucionalnog političkoga života, pa se onda i kroz ovakav prijedlog kažnjava smanjenjem financijskih sredstava namijenjenih respektabilnim političkim činiteljima koji izlaze na izbore, koji zadobivaju povjerenje birača, mislimo da je to generalno nedopustivo. Svjesni smo potpuno činjenice da političke stranke u hrvatskoj političkoj novijoj povijesti nisu očito izdržale teret ispita vjerodostojnosti, a u mnogim situacijama i poštenja, ali umjesto da radimo na tome da politička stranka bude, postane i ostane okvir za poštenu političku aktivnost, okvir javnoga političkoga djelovanja, okvir koji će biti poželjan svakome građaninu, a već sukladno idejama, programima i željama koje dijeli s određenom političkom strankom, ova demonizacija će završiti tako da će politička kultura biti još niža, da će bavljenje politikom biti još više proskribirano kao nešto što je nepošteno, prljavo, pokvareno, a to je nešto što je protiv interesa naroda. Nije i ne može biti demonizacija politike i političkih stranaka nacionalni interes, nego čišćenje, opoštenjivanje, pojavnjivanje, u svakome slučaju ozdravljivanje sustava. U članku 17. jedan od elemenata ovog članka je i alineja druga, gdje se definira limit sredstava dozvoljenih za promidžbu političke stranke, odnosno liste na izborima za Hrvatski sabor na način da se ovdje navodi izričaj milijun i 500 tisuća kuna u jednoj izbornoj jedinici na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. To nije dobra, niti jasna formulacija. Očito je što je predlagatelj mislio, ali nije to do kraja dorekao. U tom smislu podnijet ćemo amandman, kojim ćemo definirati, odnosno pobliže pojasniti da se radi zapravo o financijskom ograničenju po izbornoj jedinici, i to na onom broju izbornih jedinica u kojemu uopće stranka ili lista izlazi na izbore. Po ovome kako sada piše nije uopće jasno. I što je sa strankama koje izlaze u jednoj, ili dvjema samo izbornim jedinicama? Što je u strankama koje izlaze u pet ili više? Dakle to ovdje nije jasno. Nadalje. U zadnjoj alineji ovoga rješenja imamo limit od 50 tisuća kuna na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave. Ovo je naprosto smiješno, pa rekao bih i bezobrazno, da za izbore za gradsku skupštinu Grada Zagreba, jer to je predstavničko tijelo regionalne (područne) samouprave, odnosno za skupštine županija limit za promidžbu bude 50 tisuća kuna. Ako županija ima 60 tisuća domaćinstava, samo da im pošaljete jedno obično pismo, za koje poštarina iznosi 3,10 kuna, dobit ćete tri puta veći iznos od ovoga, a za župana, odnosno gradonačelnika velikoga grada, koji može imati nominalno 32 tisuće stanovnika je taj limit 4 stotine tisuća kuna. Gdje je tu logika? Kako je moguće da izbornom tijelu koje broji 200 ili 250 tisuća ljudi se možete i smijete obratiti u okviru limita od 50 tisuća, a izbornom tijelu od 30 ili 32 tisuće birača sa 400 tisuća kuna limita? Nema logike. Nadalje, ono što se događa s člankom 18. i u prvom i u drugom čitanju nama je izvan pameti. Postavljati polog od 50 tisuća kao mjeru vjerodostojnosti kandidata za predsjednika Republike upravo je bezobrazno. Da je Ministarstvo uprave ili Vlada Republike Hrvatske predložila da je obvezan psihijatrijski nalaz, test inteligencije, test poznavanja povijesti i zemljopisa RH pa bi još čovjek rekao da je to minimum minimuma, da imate zdrava i i normalna čovjeka u kampanji koji znade gdje se nalazi i od čega se sve sastoji Domovina kojoj želi biti na čelu. Ali, tražiti 50 tisuća kao uvjet za kandidaturu to je bezobrazluk prema građanima RH tim više što se zapravo cijela stvar na početku postavila kao troškovnik poslova koje Državno izborno povjerenstvo mora obaviti u prebrojavanju potpisa da bi sada ispalo da ukoliko je vaša kandidatura pravovaljana i ako je pravodobna onda će vam vratiti te novce, dakle ništa ne košta brojanje tih glasova nego to spada u redovni posao DIP-a, a ako niste dostavili 10 tisuća potpisa nego 9 897 e onda će vam uzeti te novce zato jer su oni time naplatili brojanje tih glasova. To je nešto što je neprincipijelno i nekorektno. Ako je to uvjet da budete kandidat za predsjednika Republike onda tu svoju kandidaturu može kupiti tko god hoće, god ima u džepu 50 tisuća kuna. A osobito je nejasno na koji način se vrše uplate i povrati jer se ovdje traži od kandidata osobno da uplati tih 50 tisuća kuna. Dakle, on ne kao kandidat sa žiro računa svoje kampanje nego kao osoba. Nije dobro, nije dobra poruka. Što ćemo reći ljudima? Da samo oni koji imaju 50 tisuća kuna u džepu imaju pravo baviti se politikom, imaju se pravo kandidirati za predsjednika Republike. Bilo bi poštenije da smo razgovarali o broju potpisa. Ako želimo da nam iz kampanje stvarno otpadnu koje moji Dalmatinci zovu redikulima, odnosno ljudi koji shvaćaju kampanju ili kandidaturu kao samo isključivo priliku za 5-dnevnu 5-dnevnu promociju sebe samoga bez stvarnoga utjecaja i želje njihovog biračkog tijela da uopće sudjeluju u toj kampanji onda smo to trebali postaviti na drugi način. Nadalje, odredba u članak 19. koja definira tko će sve imati pravo na povrat sredstava koja kaže da će to biti i liste, odnosno stranke koje se natječu za Europski parlament, ali samo pod uvjetom da ostvare 10% je krajnje nerazumljiva. Ako RH šalje u Europski parlament 12 zastupnika onda je za očekivati da će stranka, odnosno lista koja ostvari 6,5% imati svoga zastupnika teoretski u Europskom parlamentu jer se sa 6,5% može bez problema dobiti jedan zastupnik u Europskom parlamentu. Radi se o respektabilnim političkim strankama, odnosno kandidacijskim listama koje uspijevaju u kampanji koja najviše sliči na predsjedničku kampanju jer je čitava država jedna izborna jedinica gdje nota bene ponovno dajemo limit od milijun i pol kuna posve jasno da nitko nikada iz Ministarstva uprave nije sudjelovao u nijednoj političkoj kampanji, izbornoj kampanji i nije je vodio zato i može tako nešto predložiti. Dakle, stranci koja dobije svog zastupnika u Europskom parlamentu sa 9,99% recimo ne pripada ni jedna jedina kuna naknade iz državnog proračuna. Mislimo da to nije korektno. Samom činjenicom da je stranka prešla u Europski parlament, a neće ih moći biti mnogo jer bira se samo 12 zastupnika već je dovoljan kriterij. I u tome smislu ćemo podnijeti amandman. Žao nam je što je Ministarstvo uprave u proteklih nekoliko mjeseci poslalo nekoliko, najmanje 3 prijedloga pred ovaj Sabor koji izazivaju na neki način razočarenje. Jer razina razgovora, komunikacije i u javnoj raspravi u prvome čitanju nije bila dovoljna da se neke logičke modele ugradi u zakone i u tome smislu pozivamo da se izjasni predlagatelj i o amandmani koji će biti upućeni tijekom same rasprave. Još jednom ponavljamo nije u redu, nije korektno da nam se u posljednji čas dostavlja 16 amandmana na zakon koji je ovdje već 2,5 mjeseca u proceduri i u svakom slučaju pozdravljamo nakanu da se konačno drugačije transparentnije, jasnije i poštenije uredi čitav ovaj prostor financiranja političkih kampanja pa onda sekundarno tome i stranaka i svih onih koji sudjeluju u političkom životu na temelju rezultata izbora. Zahvaljujem. Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Damir (IDS)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Da, logično je ovo što predlaže gospodin Beus da ovaj zakon ide u treće čitanje. Drugo što želim kazati da ako netko nije imao problem sa financiranjem svojih kampanja pogotovo ove posljednje parlamentarne onda je tu riječ o HDZ-u. Da HDZ nije imao neograničeno novca 2007., da se nije potkupilo i dio opozicije i dio medija i dio pjevača HDZ ne bi bio na vlasti u periodu 2007. do 2011. godine. I sad se predlaže, vidite nakon ovoga i Zakon o sukobima o interesa. Zakon o sukobu interesa može razriješiti zastupnika, ne znam ona komisija, ono tijelo, predsjednika države. Ne znam, možda nekoga ministra ili predsjednika Vlade. A tko će razriješiti stranku ako je recimo u takvim rabotama sudjelovala? To je bit. A to je daleko ozbiljnije pitanje od toga kakav će biti status nekog zastupnika. I još ću jedanput kazati, da se nije sudjelovalo u tom najprizemnijem kupovanju birača, znači medija, dijela medija i javnosti ne biste gospodo bili na vlasti. Gotovo bih se usudio reći da je Sanader da bi doveo HDZ na vlast sebe strpao u zatvor. Jasno, da nije manjkalo ništa njemu, a bogami ni mnogima oko njega. Ono što mene gospodo smeta kad govorimo o ovome Zakonu o financiranju političkih aktivnosti da se nije puno promijenilo od poznate poznate nam prakse. Pa i danas vidimo da izvršna vlast vodi svoju kampanju. Svako malo ne znam, predsjednica Vlade obilazi gradove, neću reći švrlja lijevo desno, zna se to na račun države, ali to nije ništa spram onoga što će se dešavati u ovih nekoliko mjeseci do izbora. Evo, već je osigurano u Vladi iz obvezatne rezerve 15 milijuna kuna za referendum. Pazite, i to će se sve dešavati 1 mjesec do izbora. Evo, neka mi netko ovdje razluči što je posao vlasti, a što će biti kampanja, pa onda partneri u izborima imaju turističke kampanje, pa ona za autoceste pa sada se otvara veliki new deal u Hrvatskoj, kopanja grobišta rata i poraća. 90 tisuća kažu je Karamarko je ljudi, puta 15 tisuća kuna koliko kaže državno odvjetništvo to je milijarda i pol samo za te aktivnosti. Apsolutno, jama nije grobnica i svaka nedužna žrtva zaslužuje da bude rehabilitirana i kršćanski pokopana i oplakana, nije to problem. Ali mislim da je problem kada se to koristi u ovo vrijeme. Dakle, nije to dobro gospodo što je bilo na djelu jučer, nije dobro ovo što će biti danas, a nije bitno drugačije da budemo pošteni, ni kada je riječ o nekim lokalnim sredinama. Za razliku od gospodina BEusa malo prije, ja ću ovoga financiranja govoriti na jedan drugačiji način. Za predsjednika države moguće je osigurati, uz onaj polog od 50 tisuća kuna, slažem se, tu sa Goranom apsolutno je u pravu, to jednostavno ne treba biti, ali 8 milijuna kuna. Za Sabor znači 10 izbornih jedinica, plus ona izborna jedinica u inozemstvu milijun i pol kuna puta 11, to je 16,5 milijuna kuna. Za grad Zagreb 500 tisuća kuna, plus 20 županija, 400 tisuća kuna, znači stranka koja pokriva cijelu Hrvatsku, svugdje nastupa po tom osnovu može osigurati 8,5 milijuna kuna. 300 gradova, ne znam koliko ima općina, do 3000 stanovnika, puta 50 tisuća to je 15 milijuna kuna. 100 gradova, do 10 tisuća ljudi puta 100 tisuća to je 10 milijuna kuna, 50 gradova koje hrvatska ima dakle više od 10 tisuća ljudi, plus vijeća tu možete potrošiti 5 milijuna kuna itd. Za jedne lokalne izbore, stranka koja pokrije svako izborno mjesto može potrošiti 75 milijuna kuna ili 6 puta više nego što može potrošiti na na parlamentarnim izborima. A svi mi znamo ovdje da se za parlamentarne izbore uvijek troši daleko više nego za lokalne, trošilo se na prošlima više od 75 milijuna kuna i nitko me ne može razuvjeriti da to nije istina. E sada si čovjek postavlja pitanje što je pozadina jednog ovakvog Zakona, netko će reći FIMI medija, ja kažem ne. To je bila tvrtka kakva je bila, ili što ja znam, ali to nije ništa prema onome što su davali oni sa cesta i slično. Istrage DORH-a USKOK-a da li je to pozadina Zakona? Ne. Stvarna pozadina ovog Zakona ogleda se u tome da u ovome trenutku HDZ-u više nitko neće dati lipu, da su tu stranku dojučerašnji financijeri otpisali zato se ide u kresanje financijskih limita. Pa imate još jedanput ću reći, paradoks parlametnarni izbori 16,5 milijuna kuna, a za lokalne izbore moguće je potrošiti preko 75 milijuna kuna. I još jedanput kaže uvijem se trošilo iznad prikazanog i uvijek će se trošiti iznad prikazanog, jer jednostavno nije moguće sve prikazati, a onaj tko to ne priznaje taj naprosto laže, i što je stranka veća i što pokriva širi prostor to će jasno više kršiti načela ovoga ili bilo kojeg drugog Zakona, a manje će joj se gledati ispod skuta. Jasno je i ovaj sustav koji je ovdje na djelu skrojen je za najveće ali opet 1,5 milijun kuna, govorim o parlamentarnim izborima, za izbornu jedinicu to je više nego skromno ali 11 izbornih jedinica puta 1,5 milijuna kuna to je 16,5 milijuna kuna, a to opet sebi mogu u ovom trenutku priuštiti samo dvije najveće stranke i mogu priuštiti neki tajkuni. Za 16,5 milijuna kuna vi možete biti zastupljeni i u medijima i svugdje i na televizijama sa 1,5 milijuna kuna ili 3 milijuna kuna jednostavno nije moguće biti zastupljen nigdje. Jedan spot, 15 sekundi sa PDV-om u predsjedničkoj kampanji pred godinu i toliko dana, na HRT-u tisuće kuna, to je mene koštalo. Izrada jednog spota ono prijateljski, 65 tisuća kuna, sa jednim ručkom uz to. Ja sam Ja sam imao 6 spotova na HRT-u plus 6 spota na Novoj tv a bez da vi potrošite 1, 2 milijuna kuna, za svaku nacionalnu televiziju jasno je da ste nevidljivi. I ja bih doista volio da se što je moguće manje novaca vrti u tim kampanjama, da što je moguće veći krug ljudi dobije šansu, ali kada vidim kako se to radi, jer preko FIMI medije jasno da tu nema nitko konkurencije, nekima, ali smanjiti troškove moguće je samo na jedan način. Kako neposredan izbor recimo zastupnika bilo na lokalnoj bilo na državnoj razini. Kod lokalnih izbora isto tako treba odrediti limit, jer sada imamo limit 75 do 80 milijuna kuna i to je istina. MI svi govorimo o javnim tvrtkama, a koliko su neki monopolisti davali, koji imaju monopol u državi, oni sa cesta, podmeće podmeće se ja tvrdim otvoreno da je Primorac dao onaj BMW za neku kaznu to su gluposti ali olabavljenje graničnih režima, kako pišu neki mediji možda da. Što je sa financiranjem tajkuna, njihove izborne ambicije, to je gospodo jedna posebna priča zbog koje bi ovaj Zakon trebao ići u 3 čitanje, ima ih nekih u ovoj Sabornici, a neki se spremaju u dogovoru sa onima koji mi postavljaju pitanje da dođu u ove klupe, podrže postojeću vlast. Tko će njima limitirati iznose? Ako su na primjer evo da sada kažem suvlasnici Tiska, tko će limitirati njima neki Ako su urednici članovi nadzornog odbora nekih kompanija, ako imaju svoje portale, ako imaju svoje televizije, pazite, tko njih može naprosto limitirati. Ako Vladine institucije kažu stranke van sa TV nastupa, van predizbornog vremena, a udruge koje imaju te ambicije političke apsolutno mogu sudjelovati u takvim nastupima. Mislim, čime se mi zapravo gospodo igramo? Što zapravo želimo od svega toga učiniti? Tko će jednom tajkunu koji godišnje za reklamni prostor na ovoj ili onoj televiziji plaća više milijuna kuna o njemu napisati bilo što negativno ili bolje rečeno istinito? Pa neće to raditi jer će izgubiti reklami prostor od kojeg žive ljudi na toj televiziji, bilo velikoj, bilo maloj. Pa to je toliko logično. I zato mislim da bi posebnu glavu ovoga zakona trebali pisati za ovakve primjere. Članak gospodo 32. vidimo ovo za revizije itd. vidimo da ne spominjem ja sada tu imena, revizija je dala bezrezervno mišljenje stranci ovoj ili onoj a DORH je zajahao vidimo tu stranku. Ja ću reći i to, jasno da Sanader za sve nije odgovoran, jer ako je bio da parafraziram na čelu bande kao što on kaže, onda je to zločinačka organizacija i onda nije dovoljno samo jedan i treba biti više. Međutim, to govori da su neke institucije zavisne od politike, da vam jedan daje pozitivno mišljenje, a druga strana radi kako jednostavno bi trebalo raditi. Samo je jedna stvar ja tvrdim u ovoj zemlji gora od toga, da pojedini mediji su pod nadzorom neke političke opcije. Ta gora je stvar kada su mediji pod kontrolom recimo tog kapitala koji ima političke ambicije.

imamo državu, ali smo manje svoji nego možda do '90.-te kada nismo imali ni državu ni demokraciju, ali kada smo imali što ja znam kakav takav materijalni status. Koliko smo mi svoji, pa i to ću reći, govorim to zbog onog sramotnog skandiranja jučer u Puli, grupice koja je došla preko Učke, njih 200, 300 za koje bi trebalo zid napraviti na Učki i da prestanu vrijeđati prestanu vrijeđati jer u PUli da nije bilo pokreta Antifašističkog Hrvatska bi danas igrala kao gost, ne kao domaći. I to oni koji imaju utjecaja na to neka ih kažu. Ali barem sa skužio tko stoji iza te grupice od 200, 300 ljudi, na što se 9 hiljada ljudi naprosto snebivalo. Administrativne sankcije, neću sada o tome jer vidim da je možda crveno. To je apsolutno uredu. Ali znate što bi trebalo kada se ustanovi da je netko naprosto zlorabio institucije ovoga zakona, da je u sukobu interesa. Dobro, netko će reći prilike su danas takve kakve jesu, ali ako je netko na taj način došao na vlast, e onda pitanje da li vlast može biti legitimna? Ubuduće gospodo trebalo bi uzimati mandate ne samo zastupniku, nego i stranci ako su sudjelovali u tim rabotama. I dok toga ne bude mira neće na ovim prostorima biti. Da ne govorim o imenima, ali doista neki postavljaju pitanje, ako je netko sada u pritvoru da li stranka može imati taj mandat? Ako ne bi imala taj mandat, kada bi se došlo do preslagivanja političke većine, ja mislim da bi posao bio nakon toga u najmanju ruku savjesniji i pošteniji. Mediji, mislim da bi svi u kampanji trebali dobivati otprilike isto prostora. To neće nikada biti. Ali ajde HRT ipak omogućuje jedan pošten i fer nastup kada su izbor, kod drugih televizija vrijedi onaj princip plati pa mlati. Ali ako nemaš novaca, e onda ne možeš biti jednostavno na televiziji. Sve u svemu, isteklo je vrijeme. Neka ovaj zakon lijepo ide u treće čitanje i napravimo nešto što će nadživjeti barem jedan mandat Hrvatskog sabora. Na Učkoj nećemo nikakve granice bez obzira što se dešavalo na stadionima. Ne na Učkoj nego nigdje u Hrvatskoj. I drugo, oduzimanje ili naznaka da bi oduzimalo mandat nekome tko je u pritvoru je, tko bi to onda mogao režirati većine i manjine u Hrvatskom saboru kada bi se tako moglo raditi? Imamo 10 ispravaka netočnih navoda. Budimo strpljivi sve ćemo po redu to obaviti. Ali možda bi bilo zanimljivo u Saboru voditi evidenciju tko najviše proizvodi ispravaka netočnih navoda, da se možemo vladati po tome. Ali evo idemo po redu. Prvo je gospodin Željko Turk. Hvala gospodine predsjedniče. Ispravit ću netočan navod uvaženog zastupnika Kajina koji je rekao za predsjednicu Vlade gospođu Kosor da kao predsjednica Vlade švrlja ili vršlja po Hrvatskoj. Ona kao predsjednica hrvatske Vlade radi odgovoran posao koji joj pripada, kada je riječ o političkom djelovanju, a na to je gospodin Kajin aludirao, vrlo primjereno i profesionalno radio distinkciju posla kao predsjednice Vlade u odnosu na posao koji radi kao predsjednica stranke. Ali ne treba bježati, niti ćemo zbog vas gospodine Kajin a niti zbog drugih, posao a kada je riječ i o razvoju gospodarstva, otvaranju novih radnih mjesta se zbog toga skanjivati ili zbog toga predsjednica neće odlaziti na ta to nam čini zadovoljstvo i vjerujem da će toga biti sve više, ali ne u okviru izborne promidžbe. Hvala. gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je kazao citiram "Sada se prekopavaju jame, traže žrtve 2. svjetskog rata i poraća. Nemam ništa protiv da se svaka žrtva dostojno pokopa i kršćanski sahrani. I to nije problem, problem je to što se to sada aktualizira". Kolega Kajin, nije točno da to nije problem. To je itekakav problem, jer dočim kažete da nije vrijeme, već je problem. Nije vrijeme bilo vrijeme 45 godina u bivšoj državi, 20 godina Hrvatske države pa nije ni danas vrijeme. Pa kad će biti vrijeme, kad umre i posljednji živi svjedok koji može nešto kazati o onomu što je vidio kako se tisuće i tisuće ljudi ubijalo, valjda jedino tada. Ali pritom je problem i zbog toga što i danas misle mnogi da oni uopće nisu bili žrtve, a nisam siguran ni za vas. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Ispravljam netočan naziv kolege Kajina da je sada na djelu, citiram "new deal", da će se milijardu i pol kuna odvojiti za otkrivanje grobnica, da je to došlo u ovo vrijeme predizborne kampanje. Kolega Kajin, to je netočno, to je sramotno što ste rekli. Vi važete kosti komunističkih žrtava sa novcima. Oni koji su ih ubijali nisu pitali koliko to košta, nećemo ni mi. Te žrtve moraju biti dostojanstveno pokopane , moraju biti označeni njihovi zločinci, nije vrijeme predizborne kampanje jer to tražimo 65 godina samo ste vi i vaši bili gluhi. A da se ne radi o predizbornoj kampanji još jedan podatak. u prvom čitanju za Zakon o pronalaženju i obilježavanju grobova žrtava komunizma poslije 2. svjetskog rata glasovao je i SDP i time je depolitizirao i ja im se zahvaljujem, depolitizirao je ovaj postupak. Prema tome, ne dovodite ga u vezu sa ovom kampanjom, dovodite ga u vezu sa etikom i moralom hrvatskih političara.

okolo po Hrvatskoj." Netočno, kolega Kajina. Izvršna vlast nema vremena voditi kampanju, izvršna vlast radi. Predsjednica Vlade obilazi Hrvatsku, ali otvara značajne gospodarske projekte, ona započinje borbu za svako radno mjesto. Ali kolega Kajin, ja moram ustvrditi da vi i vaša koalicija upravo imate vremena švrljati po Hrvatskoj i obećavati građanima čak i nešto što je nemoguće. A da ne kažem o vašim lokalnim koalicijskim partnerima koji su čak počeli otvarati škole, određene gospodarske projekte koji nisu u njihovoj nadležnosti, ali su ih prisvojili, sve zbog kampanje.

povreda Poslovnika. Nikakva. Gospođa Ivanka Roksandić, izvolite. Povreda Poslovnika. upotrijebio i zloupotrijebio ispravak povrede Poslovnika zato što je to kolega Kajin, a vi ste već jako dugo u ovom Saboru, mogli ste naučiti da replike nema na izlaganje u ime kluba pa onda nemojte to koristiti molim vas. … /Upadica se ne razumije./… **Bebić, Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Ispravljam, osuđujem i za ovaj navod gospodine Kajin tražim ispriku. Prozvati obilježavanje otkrivanja masovnih stratišta, grobnica new dealom doista zaslužuje ne samo osudu, odbacivanje nego doista zaslužuje i traženje isprike. To je žalosno od koga god da došlo u ovom Saboru. Ja nisam mogao zamislit da se to može izgovorit u ovom Saboru. Ovaj navod je kolegice i kolege i neeuropski i nekršćanski i neljudski i nadam se istodobno i neistrijanski. Ja te molim kolega, sagledaj što si izgovorio i molio bih vas kolega poštovani, ispričajte se zbog ovoga. Nemojte se priklanjati oskvrniteljima žrtava kakvi nailazimo na svakom koraku nažalost u Hrvatskoj i dokle god ne postignemo tu razinu da poštivamo jedni druge nećemo postići ni potrebnu razinu zajedništva koje je toliko potrebno ovom narodu. Ja te molim ispričaj se. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika, gospodin Damir Kajin po drugi put. **Kajin, Damir (IDS)** Apsolutno, svaka nedužna žrtva zaslužuje da bude rehabilitirana, kršćanski pokopana i oplakana. Ali onda ajde ako te smeta taj termin idemo u rebalans proračuna pa da onda to temeljito i cjelovito naprosto napravimo vis a vis prošlih i budućih generacija. Ovdje je institut povrede Poslovnika po drugi put povrijeđen. Niste naveli ništa što propisuje Poslovnik pa zbog zlouporabe drugi put instituta povrede Poslovnika izričem vam opomenu. Gospodin Stjepan Milinković,ispravak netočnog navoda. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pa kolega Turk i kolegica Roksandić su ispravili ovaj netočan navod da predsjednica Vlade švrlja lijevo-desno. To ne da je netočan navod nego je uvredljiv. Predsjednica Vlade obavlja svoju predsjedničku dužnost, dolazi u svaku sredinu gdje je pozovu kako bi svjedočila unapređenju kvalitete življenja. Ali ima nažalost nekih sredina gdje je i ne pozovu, gdje Vlada osigura sredstva. Kad dođe kad se otvori Veli vrh onda je to dobro. U Rijeci kad se 3 milijarde kuna osiguraju onda je to normalno, to je u redu, a za hvalu dobije blaćenje ili ovakve ili onakve prozivke. Meni se čini kolega da vi u vašim raspravama švrljate od lijeva do desna, od statistike do zakonodavnog okvira, a 2. svjetski rat vam je omiljena tema. I uporno provodite kampanju za ovom govornicom. Vi kažete plati pa mlati. Meni se čini da ste vi plaćeni da biste ovdje mlatili. Hvala. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa evo, na ovakvu retoriku gospodina Kajina doista zato se i događa da ima ovoliko replika. A ja ispravljam njegov netočan navod koji kaže da Hrvatska demokratska zajednica troši enormna sredstva za kampanju, a ne kaže koliko je to on potrošio, a imaju svega 3 zastupnika, a mi imamo 22 puta više zastupnika kolega. I volio bih samo pomnožit vaše iznose puta 22 pa da vidimo šta je to i koliko je tko novaca potrošio. Ali nemojte upotrebljavat ovdje ovu govornicu doista da lupetate jer ovo je doista sramota, a pogotovo kad je riječ o stratištima i o svemu ovome što vi zastupate i što je to vaša ideologija. Pa to je doista sramotno. Sramotno je kolega. (HDZ)** Ublažimo vokabular općenito. Zalažem se ovdje i to ću uporno činiti i ubuduće da se stvari izriču tako da nitko ne mora biti povrijeđen, a da se rekne ono što se misli reći. Evo, ako možemo se održati u takvom jednom okviru onda bi bilo jako dobro. Gospođa Ana Lovrin, izvolite. Isto ispravak. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, gospodin Kajin je bezobrazno i netočno rekao kao prvo da predsjednica hrvatske Vlade švrlja lijevo i desno po Hrvatskoj. Dakle, to nije točno i trebamo štititi dignitet predsjednika, odnosno predsjednice Vlade. Vlade. Predsjednica provodi mjere gospodarskog oporavka koje je donio ovaj Hrvatski sabor, osigurava sredstva za isplatu mirovina, socijalnih naknada, osigurava sredstva za poticanje zapošljavanja i razvoja A drugo što je rekao da ministar unutarnjih poslova Karamarko, dakle istražuje zločine u predizborne svrhe. Dakle, to nije točno. Ministar unutarnjih poslova radi ono što je trebalo daleko prije odraditi, pa i za vrijeme vaše vlasti vlasti gospodine Kajin, pa čujem dobacivanje iz onog dijela sabornice da se to radi pred izbore, a kamo sreće da je to ondašnja koalicijska Vlada istražila pred pred izbore mi bi zadovoljni da je to uradila. Dakle, ministar Karamarko radi ono što treba raditi sukladno Deklaraciji o osudi komunističkih zločina koje je donijelo Vijeće Europe i Hrvatski sabor i što je trebalo davno prije učiniti. Hvala. Hvala. U međuvremenu u 10,50 je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Još ima gospodin Kruno Markovinović ispravak i gospodin Boro Grubišić. potvrđujući evo iskaz gospodina Beusa tvrda da predsjednički kandidat je diskriminiran zato što mora dati, deponirati 50000 kuna koje ako je imalo ozbiljan mislim da može posuditi pogotovo može biti svjestan da nakon mandata može posuditi od nepoznatog prijatelja ili prijateljice 200000 eura za kupnju dva stana. Prema tomu, isplati se investicija. To sam sretan. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Kajin, evo po tko zna koji put u ne znam čijoj funkciji pokušava izbrisati iz pamćenja zapravo jedno cjelokupno događanje u hrvatskoj povijesti, a to je ono što govorimo o hrvatskim stratištima, hrvatskim grobištima. Nadalje, kada govori o švrljanju mislim da je to više kolokvijalni izraz koji je upotrijebio, pa ga ne bih previše ni ispravljao. Ali ono što je izrekao u svezi podizanja zida na Učki to me zaista vrijeđa i to što prilikom spominjanja antifašističke, samo malo, dopustite, budite parlamentarni.

Molim? **Bebić, Luka (HDZ)** Nastavite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Dakle, gospodine Kajin vi ste govorili da je za stvaranje Hrvatske države isključivo dakle antifašistička borba zaslužna. De facto i de jure antifašističkom borbom je nastala druga Jugoslavija, komunistička i socijalistička Jugoslavija, a Domovinskim ratom kojega niste spomenuli je nastala samostalna i slobodna Hrvatska. A zid na Učki nikada podići nećete. Već ima tunel, ako treba bit će i još jedan.

Hvala vam